Колеги, будь ласка, займайте робочі місця. Швидше, швидше, будь дисципліновані, будь ласка.

Зареєстровано 360 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошується відкритим. Отже, колеги, я хочу вам повідомити, що в президію надійшла заява на перерву від двох фракцій: "Народного фронту" і Радикальної партії, - але вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. Разом з тим, закликаю усіх заходити в зал, щоб ми наступні законопроекти могли підтримати за скороченою процедурою, щоб ми змогли максимально сьогодні пройти порядок денний, який запропонований на сьогоднішній день. Тому я прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал. А зараз запрошую до слова голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка, пане Максим. Шановні колеги, у своєму посланні до Верховної Ради, представленому 18 вересня в цьому залі, Президент України висловив позицію стосовно продовження дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Це доконаний факт, що рішення парламенту не дозволило Путіну звинуватити Україну у зриві мирного врегулювання. Це рішення також допомогло зберегти і зміцнити режим міжнародних санкцій проти Росії. Наша фракція має намір підтримати позицію Президента і цього року. На тверде переконання "Народного фронту", закон має чітко відповідати прийнятому за нашої ініціативи Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", є законодавчим актом, який чітко визначає факт агресії Росії проти України на Донбасі і в Криму. Донбас і Крим окуповані. Росія – агресор. Закон треба продовжити. Війна продовжується через злочинні дії Росії. Кремль несе повну відповідальність за війну і порушення всіх мирних домовленостей. Наші рішення натомість виявляють перед усім світом агресію Росії. Цінність цього документу в тому, що він не дає шансів Росії уникнути відповідальності. Саме тому Кремль звивається і шукає будь-яких способів вирватись з-під міжнародного тиску і санкцій. Саме тому вони вчиняють теракти. Саме тому активізують свою агентуру, щоб підірвати наші позиції. Саме тому вони намагаються провести на Донбасі чергові фейкові вибори, на яких голосуватимуть російські війська. Непродовження закону грає прямо на руку Кремля і тим у світі, хто шукає приводи звинуватити жертву, а не агресора. Нагадаю й те, що будь-які остаточні рішення стосовно мирних угод і особливого статусу можуть бути ухвалені лише Верховною Радою України, тобто нами з вами, якщо на те буде воля українського народу. Це вимога Конституції. Гаранти нашої незалежності безпеки – українська воля та сильне українське військо. Ухвалення цього закону - це не просте рішення у співпраці з нашими західними колегами, це необхідно для консолідованої протидії Кремлю. Україна дотримується свого слова, своїх зобов'язань мають дотримуватись і наші партнери. Дякую. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я запрошую всіх в зал. Ми переходимо до розгляду питань порядку денного. І хочу наголосити, що наступним в порядку денному стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захисту та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (номер 6671). Я би закликав би колег підтримати його за скороченою процедурою. У нас попереду є дуже важливі закони з питань правоохоронної діяльності і безпеки. І якщо ми ввійдемо в повну процедуру, це буде більше години, ми просто не встигнемо. І тому прохання, щоб скорочена була, щоб ми змогли дійти і до вашого законопроекту. Тому треба максимально змобілізуватись зараз, колеги. Я наголошую ще раз, якщо ми ввійдемо в більш як годинний розгляд, ми просто не встигнемо дійти до наступних питань порядку денного, а це є питання правоохоронної діяльності, пенсійне страхування. І тому я прошу розуміння залу і прошу усіх підтримати мою пропозицію, щоб проект Закону 6671 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу зайняти робочі місця. І прошу проголосувати. Колеги, прошу підтримати пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я поставлю ще раз.

Колеги, я пробую переконати колег підтримати пропозицію за скороченою. Я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, підемо по повній. Отже, я прошу всіх зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування. І я ще раз ставлю на голосування пропозицію, що проект закону 6671 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-90 Колеги, є тверде переконання залу, щоб ми розглядали за повною процедурою. Попрошу доповідача, можливо, не використовувати всіх 10 хвилин, Віктор. І ми переходимо до розгляду проекту закону 6671. І я запрошую до доповіді голову комітету з питань промислової політики та підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича. В.В. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане Голово, шановні українці, шановні колеги народні депутати!

Шановні колеги, корупційний, по своїй суті, грабіжницький механізм приєднання до інженерних мереж сьогодні один з головних бар'єрів для залучення інвестицій розвитку української промисловості і економіки. Ви подивіться, сьогодні інвестор, який хоче збудувати цех, завод, агрокомплекс, будівлю, який хоче створити робочі місця, випускати продукцію в Україні, платити в Україні податки, з нього сьогодні знімають навіть не три, а чотири шкури, монополісти, приватні монополії грабують сьогодні українського виробника, українського інвестора, українського підприємця. Я розповім вам, як це відбувається. Якщо підприємець схотів збудувати невеличкий завод або цех – перше - з нього візьмуть хабара за те, щоб йому не завищили технічні умови; його заставлять збудувати своїм коштом, наприклад, підстанцію, чи якусь дуже коштовну інфраструктуру, яка інколи може коштувати майже стільки скільки саме основне виробництво; третє - йому прийдеться подарувати цей об'єкт, який він збудував монополісту і при цьому ще заплатити державі податок на додану вартість, ви тільки вдумайтесь, інвестор буде платити в тарифі інвестиційну складову. Тобто за один і той самий об'єкт, який сам інвестор будує, для того, щоб запустити виробництво, йому прийдеться заплатити чотири От вам і відповідь на питання, чому Україна сьогодні сировинна колонія. От вам і відповідь на питання, чому сьогодні відкриття меблевого магазину, великого, називають інвестиційним бумом. Для того, щоб був справжній інвестиційний бум, треба зняти бар'єри на вхід в українську економіку і зробити вигідним інвестувати в українську промисловість. Подивіться сьогодні офіційну статистику Національного банку України, який приплив прямих іноземних інвестицій на рік: близько 2 мільярдів доларів США. Скільки Україні треба інвестицій для того, щоб вирівнятися економічно з нашим сусідом - Польщею? 200 мільярдів. Тобто, якщо Польща сьогодні почекає Україну, стоячи на місці, нам знадобиться такими темпами, які є сьогодні, сто років для того, щоб наздогнати нашого сусіда за рівнем інвестицій, економічного розвитку і добробуту громадян. От вам відповідь на питання, чому мільйони українців вимушено покидають свої домівки: для того, щоби прогодувати власні родини. Їдуть в інші країни, руйнують свої родини для того, щоб там кількасот євро заробити. Ми, авторський колектив законопроекту 6671 на чолі з Олегом Ляшком, понад 30 народних депутатів не лише з Радикальної партії, а з усіх фракцій і груп українського парламенту, пропонуємо принципово нову модель приєднання до усіх інженерних мереж: електрика, вода, газ, каналізація тощо. Це по суті американський та ізраїльський підхід: хочеш побудувати виробництво – тобі безкоштовно надають можливість підключитися до інфраструктури. Чому безкоштовно? Тому що в тарифі є інвестиційна складова, яка покриває ці видатки. Таким чином, все прозоро, немає корупції, немає дублюючих платежів і є привабливий інвестиційний клімат. Це те, що команда Радикальної партії пропонує зробити в Україні. І це є принципово важливо для того, щоби зрушити з мертвої точки. За новою моделлю підключення до мереж монополіст або надає інвестору готову точку приєднання, або якщо він все-таки виставляє технічні умови, то протягом півроку з моменту завершення цього будівництва інвестором монополіст зобов'язаний відшкодувати йому в повному обсязі підтверджені експертизою будівельні витрати, які поніс інвестор, бо він будував за технічними умовами, наданими монополістом. Таким чином, ми перейдемо від абсолютно грабіжницької моделі, яка існує сьогодні, до справедливих ринкових відносин, орієнтованих на розвиток промисловості та вітчизняної економіки. Більш того, крім нової економічної моделі моделі приєднання до інфраструктури, законопроект 6671 передбачає також повну відкритість технічної документації монополістів, повну відкритість інформації щодо стану мереж, вільних потужностей, конкурентність, запровадження конкурентності у підготовці технічних умов, що дуже важливо, а також абсолютно чіткі врегульовані покрокові процедури взаємостосунків між інвестором, виробником та монополістом і жорсткі санкції за їх порушення. Сьогодні, на жаль, українська промисловість, український інвестор абсолютно репресовані, тому вони або загинаються і банкрутяться, або виводять кошти в офшори і нічого не будують у Україні. Ми хочемо докорінно змінити цю ситуацію. Прийняття цього закону суттєво підвищить реальну інвестиційну привабливість України. Подивіться сьогодні на наші показники України в Doing Business, подивіться скільки часу і грошей потрібно для того, щоб будь-який український підприємець збудував будь-який виробничий об'єкт в Україні. Це займе майже рік: хабарі, корупція, надмірні платежі – одні з найдорожчих в світі. Команда Радикальної партії і всі наші однодумці в парламенті, які підтримують реальний розвиток промисловості пропонує конкретний механізм і модель як змінити цю ситуацію. Я наголошую, що від нової моделі приєднання до інженерних мереж, яка побудована за американським та ізраїльським досвідом, де за рахунок інвестиційної складової тарифу повністю покривається вартість підключення до мереж. Виграють всі: інвестори – через економію капітальних видатків, суб'єкти природніх монополій – через збільшення обсягів споживання їх продукції, територіальні громади – через інвестиції і податки, які сплачуються до місцевих бюджетів, а держава – через розвиток економіки і фінансову стабільність. Тому що платою за ту помилкову економічну політику, яка діє в Україні сьогодні, є мільйони українців, мільйони безробітних, мільйонів вимушених емігрантів, мільйони людей, які не можуть дозволити собі оплатити самі базові речі. Тому прийняття отаких фундаментальних законів – це є шлях України до економічного розвитку і до фінансової незалежності. Я хочу окремо наголосити, що за даними незалежних експертів прийняття цієї нової моделі приєднання до інженерних мереж дозволить прискорити економічне зростання України мінімум на один відсоток на рік, тобто вважайте, замість 2-3 сировинного дрейфу – плюс відсоток. Ще мінімум 1,5 відсотки дозволить прийняття Законів про індустріальні парки, адже це залучення мільярдів інвестицій в реальний сектор економіки. Ще понад 1,5 відсотки зростання ВВП – це прийняття Закону "Купуй українське, плати українцям!", масштабне імпортозаміщення, підтримка українського виробника. Ще мінімум відсоток-півтора зростання ВВП - це нарешті створення урядом Експортно-кредитного агентства, закон про яке за ініціативи Олега Ляшка та наших однодумців в парламенті був прийнятий понад два роки тому в парламенті. І досі не створено Експортно-кредитне агентство. Повноцінна реалізація цього промислового пакету реформ, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який ми зараз розглядаємо. Дешевші кредити українським виробникам – експортерам готової продукції, а не сировини – через Експортно-кредитне агентство. Потужні інвестиційні стимули та гарантії через індустріальні парки, аналогічні до тих, які діють в Китаї, в Туреччині, в Польщі, в Словаччині. І нарешті прийняття революційного Закону "Купуй українське, плати українцям!", аналогічного до американського Закону "Купуй американське" який діє з 1933 року, вони дозволять докорінно змінити економічну траєкторію України і відійти від 2-3 відсотків сировинного боргового дрейфу до мінімум 8-10 здорового економічного зростання, наповнення економіки інвестиціями, експортною виручкою і коштами від розвитку українського виробництва, а не абсолютно штучними кредитами і Міжнародного валютного фонду, які ставлять Україну в залежну, критичну позицію. Саме тому цей законопроект підтримують Міністерство економіки, УСПП, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата, Американська торгівельна палата в Україні, Офіс ефективного регулювання, проект USAID ЛЕВ, Конфедерація будівельників, Ліга оборонних підприємств і ще з десяток профільних об'єднань роботодавців, інвесторів, підприємців. Дякую. Але прошу залишатися, пане Вікторе, на місці. Ще будуть запитання. Будь ласка. Я прошу провести запис на запитання до доповідача, будь ласка.

Прошу передати слово Вікторії Войціцькій. Це унікальна ситуація в Україні, де саме в приватному секторі у нас вирує фактично корупція, але на превеликий жаль, запропоноване вами рішення не є насправді рішенням, адже так звані безкоштовні приєднання є не чим іншим, як сиром в мишоловці. Саме сир в мишоловці може бути безкоштовним. Що ви пропонуєте? Щоб на плечі звичайного українця через інвестиційні програми перекладали відповідне збільшення тарифу це те, що ви хочете? Ви хочете, щоб малий і середній бізнес продовжував платити по стандартному приєднанню, а при цьому при всьому за великі проекти буде платити звичайний українець? Де ви бачите в цьому, яка справедливість? Чому все ви знову перекладаєте на плечі звичайного українця? Шановна пані Вікторія, по-перше, очевидно, ви не дуже уважно слухали мій виступ або не читали законопроект, який нами запропонований. Він стосується приєднання до всіх без виключення видів інженерної інфраструктури – не лише електромереж – газ, каналізація, вода. Єдина системна модель, яка повністю аналогічна до тієї моделі, яка діє в Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. Якщо малий, середній підприємець хоче побудувати цех, завод, агрокомплекс, то він не ходить роками, не дає хабарі, не вмовляє монополіста підключити його, а він приходить, отримує свою точку приєднання або отримує гарантовано відшкодування від монополіста тих витрат, яким ним понесені. Це є абсолютно справедлива ринкова модель, яка усуває сьогоднішній штучний корупційний адміністративний тиск на всіх без виключення виробників, підприємців, аграріїв в Україні. І саме тому всі ключові організації, які я перелічив, вони підтримують цей законопроект, тому що це революція в розвитку української промисловості. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Ми, власне, фракція "Батьківщина", як і всі інші, ті, хто підтримали цей законопроект, також будемо його підтримувати, але просимо вас не по пришвидшеній процедурі готувати його до другого читання і звернути увагу на наші зауваження, а саме: введення земельних сервітутів на будівництво та експлуатацію об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури легалізує можливість нецільового використання земельних ділянок, у тому числі сільськогосподарського призначення. Це суперечить положенням Земельного кодексу щодо

Я прошу вас звернути на це увагу і підготувати до другого читання уже без цих зауважень нормальний законопроект, який ми всі тут проголосуємо. Дякую. Шановний колега, по-перше, я дякую фракції "Батьківщина" за підтримку. По-друге, стосовно вашого питання по сервітуту. Я хочу наголосити, що ми по суті відновлюємо ту норму, 99 статтю Земельного кодексу України, яка раніше діяла стосовно сервітутів, яка стосується будівництва інженерних об'єктів. Але хочу наголосити, що при цьому проект жодним чином не звужує права власників земельних ділянок, де будуватимуться подібні об'єкти. Весь обсяг прав їх зберігається. Але, більш того, ми в цьому законопроекті конкретизуємо і чітко визначаємо права власників на відшкодування відповідних збитків у разі, якщо вони будуть спричинені через задіяння відповідного сервітуту. Тому ми дуже ретельно опрацюємо це питання до другого читання і вийдемо на комплексне рішення, яке буде гарантовано працювати і зніме головний бар'єр на вхід в українську промисловість. Дякую вам. Час для запитань вичерпано, і я прошу представників фракцій провести запис на виступи. Дякую, пане Вікторе. Отже, від "Народного фронту"…

Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, шановні українці! Геннадій Кривошея, фракція "Народного фронту". Ну, по-перше, я дякую нашим колегам з Радикальної партії, які виступили з такою ініціативою і я є співавтором даного законопроекту. І є дуже багато інших представників інших політичних сил також співавторами даного законопроекту. Проблема досить актуальна і досить серйозна. І тому я думаю, я не здивую нікого, коли скажу, що на сьогоднішній день існує досить велика проблема з підключенням до будь-яких інженерних мереж, чи то електрика, чи то щось інше.. наприклад, є в Київській області, в Богуславському звичайному районі звичайне фермерське господарство, я думаю, це також відомо кожному, яке зробило технічні умови, заплатило за своє нещасне господарство. Вибачте на слові за те, що я їх так обижаю, але заплатили більше 200 тисяч гривень за підключення до мереж. І більше року їх ніяк не можуть підключити. Тому на сьогоднішній день це досить актуальною є проблемою взагалі і всією проблематикою для звичайних, простих громадян, і в тому числі для бізнесу. Інша проблема. В тій же самій Київській області ми бачимо, що навколо Києва розбудовується цілий ряд житлових комплексів. При цьому забудовники, знаходячись або в якомусь зговорі, або незрозуміло, в яких відносинах з постачальниками відповідних надання організаціям, постачальниками відповідних послуг. послуг. Обіцяють, що буде підключення і до електрики і підключення до так званих комунікацій, зокрема водовідведення і тому подібне. А по факту виявляється, що люди живуть в багатоквартирних будинках, де немає навіть звичайної каналізації, а, вибачте на слові, вигрібні ями! Що це таке?! Тому на сьогоднішній день ми повинні зробити і, прийнявши, цим законом встановити такі норми і правила, які дадуть гарантію в тому числі і надавачам послуг, і звичайним, простим людям, і бізнесу нормальні умови для заключення відповідних умов по підключенню до тих чи інших мереж. Фракція "Народний фронт" завжди відстоювала інтереси в першу чергу звичайних людей, тому що ми повинні надати сьогодні певні не просто

Шановні колеги, дійсно ті, хто стикався з будівництвом, особливо народні депутати, хто мажоритарники, ми всі бачимо, як важко взагалі людям просто працювати, коли цих мереж треба підключатися навіть часто ми маємо такі звернення, що не хочу підключати якісь там проблеми, штучні бар'єри і так далі. Тому, звичайно, звичайно, це нагальний законопроект, звичайно, його треба негайно приймати, давно треба було прийняти, і це дуже сильно збільшить інвестиційну привабливість України. Тому дуже велике прохання: давайте всі мобілізуємось і підтримаємо даний законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. Будь ласка, від… Ігор Мосійчук представить позицію фракції Радикальної партії. Будь ласка, пане Ігоре, Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, ви думаєте, ви тут працюєте і приймаєте якісь рішення? Абсолютно ні. Пропоную всім вийти, повісити замок і забути за існування українського парламенту. Знаєте чому? Тому що будь-який суд в цій країні може покласти на будь-який закон, ухвалений українським парламентом. Простий приклад. Ми з вами за ініціативи нашої Радикальної партії Олега Ляшка ухвалили Закон про мораторій на вивезення лісу-кругляка. Так от, в Одесі 1 і 2 березня на митний термінал зайшов ліс-кругляк. Митники, спираючись на закон, ухвалений нами з вами, відмовили в його замитненні і відправлення за митну територію України. Підприємство, а саме T.T.D. TIMBER SRL, звернулося до суду. І Одеський апеляційний адміністративний суд, не дивлячись на закон, не дивлячись на мораторій, ухвалений в цьому залі, прийняв рішення зобов'язати замитнити ліс-кругляк і вивести за територію України. Що відбувається далі? Подає касацію митниця, але ще далі ідуть: прокуратура порушує справу, і зараз митникам, які виконують наш з вами закон, готуються вручити підозри за те, що вони не випускають ліс-кругляк за територію України. Це просто неподобство! Минулого тижня Солом'янський районний суд в місті Києві задовольнив мій позов до директора НАБУ Артема Ситника, який відмовлявся розслідувати факти корупції щодо контрабанди лісу-кругляку. Зараз, користуючись нагодою, офіційно з цієї трибуни звертаюся до пана Артема Ситника як директора НАБУ порушити проти суддів Одеського апеляційного адміністративного суду, які ухвалили рішення всупереч закону України, кримінальне провадження. Звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка, розібратися в ситуації, як діють його прокурори. І звертаюся до вас, шановні колеги: давайте слідкувати за дотриманням законів, які ми ухвалюємо в цьому залі. Бо інакше, як правильно каже лідер нашої партії Олег Ляшко, не потрібні країні 450 дармоїдів, потрібно скорочувати кількість парламенту, але парламент дійсно має виконувати свої функції. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується пан Курячий, який представить позицію "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, пане Максиме. Шановні колеги, Курячий Максим Павлович, місто Дніпро. Шановні друзі, дуже правильна ідея. І абсолютно підтримуємо в цій залі цю правильну ідею. Ми маємо захистити не тільки українських виробників, не тільки українських промисловців, не тільки українських підприємців - ми маємо захистити ще й простих українських громадян. Тому що давно настав час поставити на місце цих суб'єктів природніх монополій, які тероризують сьогодні населення України. І мова йде не тільки про приєднання до інженерних мереж. Ви подивіться, що роблять облгази, що роблять обленерго, наскільки вони знущаються з наших громадян, без жодних підстав відключаючи їх від мережі і вимагаючи по суті сплати якихось несуразних грошей. Друзі, я нещодавно був в нашому облгазі в Дніпрі. Ви б бачили, які вони зробили там ремонти в кабінетах, на яких вони автівках їздять. Сидять на цих тарифах, тероризують всіх дніпровців - мешканців Дніпра - встановленням лічильників, а в самих вже рожі такі червоні, від них газом воняє. Ми маємо поставити їх на місце, маємо захистити людей, підтримаймо цей законопроект в першому читанні. Маємо доопрацювати цей законопроект до другого читання з обов'язковим залученням до цієї праці Асоціації міст України, щоб цей закон не нашкодив бюджетам міських, селищних і районних громад і після цього цей закон буде, дійсно, на захисті громадян від терору Дякую за увагу. Руслан Сидорович, фракція "Самопоміч". Тут з цієї трибуни говорилося про те, що в нас у країні є поганий бізнес-клімат, що потрібно піднімати інвестиційну привабливість. Справді, це дійсно так є. Але я вам скажу, з чого потрібно починати: починати потрібно з забезпечення права власності. А на сьогоднішній день, коли хвиля рейдерства накрила всю Україну, коли малий, середній, і навіть більше середнього бізнес , просто грабують безсоромно, сотні випадків рейдерства по Україні, то ні про які інші речі просто сенсу немає говорити. 41 стаття Конституції абсолютно не виконується сьогоднішньою владою. Що стосується антимонопольного законодавства і боротьби з монополіями. На превеликий жаль, у 2015 році починалася дискусія про посилення інституційної спроможності антимонопольного комітету, але вона заглохла. Сильна, сучасна, процвітаюча економічно Америка починалася власне з антитрастового законодавства, і це не ті точкові рішення - краплі в морі, які пропонуються в цьому законопроекті, які суттєво не змінять ситуації, це має бути предметом окремої дискусії. Так, справді, потрібно посилювати дерегуляцію, відповідальність різних контролюючих органів чи дозвільних органів. Але, скажіть мені, будь ласка, з якого милого в даному законопроекті появляються зміни до Закону України про землеустрій, яким пропонується дозволяти розробляти проект землеустрою по отриманню сервітуту без отримання дозволу на виготовлення такого проекту землевідводу? Тобто органи місцевого самоврядування навіть не знатимуть кому відводиться відповідна земля. Наступне питання. 98 і 99 статті Земельного кодексу, куди пропонується внести зміни, пропонується видавати сервітути також іншим, конкретно визначеним, особам. Яким це "визначеним особам"? Коли є, зрозуміло, особа, яка володіє якимось певним майном, до якого вона повинна отримати доступ, це є зрозуміло. Що це за інша особа? Це відкриває можливості для неймовірних корупційних зловживань і земля наших територіальних громад буде виходити з-під носа, ми навіть не будемо розуміти, що відбувається. Зміни до 404 статті Цивільного кодексу, де пропонується давати можливість відводити таку землю під так звані об'єкти інфраструктури, чітко не визначивши, що ж це таке. Що це буде на практиці? Я пояснюю: будуть будуватися так звані собачі будки, які будуть називатися об'єктами інфраструктури, під які буде просто забиратися комунальна земля, і ви цього не повернете назад. Тому такі речі приймати є категорично неможливо, це ж нищення місцевого самоврядування, це є фактично скрита приватизація комунальної землі і це є позбавлення громадян права…

передає право виступу народному депутату Володимиру Михайловичу Литвину. Будь ласка. Репліки всі я зафіксувала, потім дам слово. Будь ласка. 16:37:28 ЛИТВИН В.М. Шановні народні депутати! Володимир Литвин, 65 виборчий округ, Житомирщина. Біда України полягає не в тому, що у нас не вистачає законів для регулювання тих чи інших сфер організацій життя країни. Біда в тому, що закони України абсолютно не виконуються, в кращому випадку помічають, що у нас є закони щодо регулювання тієї чи іншої сфери нашого життя. Чи потрібно приймати цей закон? Очевидно потрібно для подальшої над його удосконаленням. Але разом з тим, шановні колеги, який закон потрібний для того, щоб "Укрзалізниця" не закривала вантажні станції? Я можу наводити приклади: Ємільчинський район Житомирської області, станція Яблунець, Пулинський район Житомирської області, станція Курне. Що робити бізнесу, який зафрахтував вагони і мав можливості вивозити відповідну продукцію? Наступна проблема, вона полягає в тому, що в селах масово закриваються поштові відділення. Що робити бізнесу, що робити простим людям? Де їм отримати відповідні пенсійні виплати? Тому, на моє глибоке переконання, розглядаючи цей закон, нам потрібно, щоб було доручення уряду, який би негайно проінформував Верховну Раду з приводу всіх цих питань. Дякуємо, шановний Володимир Михайлович. Будь ласка, зараз останній виступ, потім репліка. Фракція "Батьківщина", позицію представить Олександра Кужель. Пані Олександра, прошу вас. Шановні колеги, я прошу звернути на мене увагу, тому що, мабуть, це єдине питання, яке повинно нас всіх об'єднати, якщо ми хочемо захистити, як сказав колега, не тільки промисловість, підприємців, аграріїв, а й народ України. Більше… останніх 10 років Україна займає останні місця в Doing Business по простоті підключення до газових, електро- і інших мереж. Це є наслідком монополізму, це підключення, яке не може відповідати тим задачам, які ми з вами ставимо на підняття економіки, на створення нових робочих місць і багато іншого. Приведу вам приклад. В Сумах побудований невеликий, маленький, дуже гарний завод по упаковці. За власні кошти побудована станція, яка повністю підключала до електро- і газових мереж. Але власник монополіст облгаз виставив тільки за підключення – ви послухайте: ні за будівництво, ні за проведення! – 30 мільйонів вновь побудованому підприємству, яке створює додану вартість, ВВП, заробітну плату, місцеві податки. Ви знаєте, ми зібрали з головою облради Анею Стариковою підприємців Київської області, і я була здивована, що вони скаржились не на податківців, ні на жодні контролюючі органи, вони сказали одне: нас кінчає обленерго Києва. Я особисто звернулася до Служби безпеки, до пана Грицака, і питаю, якщо у нас власник восьми обленерго країна агресор, і вона кінчає в часи війни бізнес України, восьми областей, чи не є це бездіяльність Служби безпеки? Шановні друзі, можна багато приводити прикладів, і кожен із вас, хто хоч раз створював робочі місця, знає, що цей закон потрібен. Я пропоную компроміс. Ми перші, хто подали цей законопроект, в цій державі виконуємо доручення і Президента Порошенко, і всіх Прем'єрів, які були, щодо потрібності вирішення цього питання. Я вам даю слово, що наш комітет не випустить цей законопроект до другого читання, поки ми не відпрацюємо стовідсотково державницький законопроект. Але далі так, як є, не може продовжуватися, бо це 30 мільйонів, які отримував олігарх від... ...від підключення заводу це є додаткові. Бо ми з вами, якщо ви підключаєте хату або завод, безкоштовно їм передаємо і робимо кожен рік капіталізацію. І ви говорите, що у них нема збільшення амортизації – вони кожен рік збільшують амортизацію на ту капіталізацію, як ми даємо. Я вважаю, що не може бути жодної людини, яка сьогодні не прикладе всіх зусиль на підтримку цього законопроекту. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, була плутанина з наданням слова, і через мою помилку було сплутано право виступаючих. Будь ласка, пану Капліну на репліку хвилина. Дякую. Шановні співвітчизники, я по проханню наших колег хотів би висловити позицію Асоціації міст, вона категорична. У цьому законопроекті, дійсно, є багато позитивних системних новацій. Але, разом з тим, він створює передумови, що, врешті-решт, простий мешканець Полтави, Києва, Дніпропетровська буде сплачувати, тому що ці видатки будуть, врешті-решт, включатися у розмір тарифу – це перше. Друге. Чим закінчиться в разі прийняття, ефект від цього законопроекту? Це підприємство або будинок, так чи інакше, не будуть підключати і прийдеться давати хабар знову ж таки монополісту для того, щоб система запрацювала. Тому вихід є тільки один – це демонополізація і знищення в принципі монополій. Я проти того, щоб на простих полтавців чи киян перекладали видатки крупних власників і крупного бізнесу. Де ви бачили простого будівельника з пустими, порожніми кишенями? А простих людей – безліч. І за рахунок них сьогодні, як правило, збагачуються ці надзвичайно багаті… Позиція зрозуміла. Я хочу нагадати, що представник фракції Максим Курячий підтримав цей законопроект під час свого виступу. І зараз я прошу записатися в обговорення від народних депутатів України, Регламент виділяє на це 9 хвилин. Прошу бажаючих записатися.

Будь ласка, народний депутат Ляшко. Прошу вас до слова. 16:45:23 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Оце виходять от такі дармоїди і тунеядці, які виступали щойно, і розказують 20 років про все, що завгодно розказують. Ви вийдіть із цього залу і підіть до людей, і подивіться, які для них ключові проблеми. Вам будь-яка соціологія, якщо ви не здатні підняти свої зажрані задниці із цих м'яких крісел, візьміть соціологію через Інтернет подивіться ключові питання для людей: робочі місця, зростання цін відсутність стабільності, відсутність перспективи в рідній країні. І тому їдуть, як чорт від ладану тікають із рідної країни і їдуть світ за очі, Бог знає куди, аби тільки знайти можливість, де прогодувати свою сім'ю і своїх дітей. Яке ваше завдання? Зробити, щоб українці могли себе реалізовувати в рідній країні, щоб могла дитина прогодувати себе в рідній країні. Я вчора отут біля Маріїнського парку зустрічаю Тамару Григорівну із Голопристанського району Херсонської області, і вона мені розказує, що її онук Нікіта, якому 21 рік, який навчається зараз у Полтаві в інституті, вернувся з Польщі для того, щоб здавати екзамени. А весь свій інший час проводив в Польщі, тому що і там уже шукає, як залишиться назавжди. І от таких молодих хлопців і дівчат, як Нікіта, мільйони, які пов'язують своє майбутнє не з Україною. Наша політика, яку пропонує Радикальна партія, це радикальна зміна економічної політики, захист національних інтересів, щоб національний виробник не був сиротою на внутрішньому ринку. Ви посилаєтесь там на деяких мерів міст, хай ті мери міст купують українські трамваї, а не польські. На два мільярди гривень купили польських трамваїв замість того, щоб купувати львівські трамваї, дніпровські трамваї, в Запоріжжі врешті підіть і купіть, там теж запустили виробництво трамваїв. Перетворили Україну на свалку, куди завозять імпортний хлам, перетворили Україну на експортера дешевої робочої сили і сировини. Ми зламаємо хребет тим – і не стійте в нас на дорозі – тим, хто проти розвитку, тому що іншого шляху бути могутніми, сильними рівними партнерами немає. Це відновлення економіки, робочі місця, подолання бідності, підтримка національного бізнесу – оце єдина можливість стати сильними. Не побиратися, як Президент їде в Америку, щоб взяти участь у церемонії передачі двох катерів, катери побудовані сорок років тому. У Лівії не взяли, то віддали Україні взамін ядерної зброї, взамін Будапештського меморандуму. Я не дам нікому принижувати Україну участю в церемоніях передачі металолому. Ми відновимо свою суднобудівну галузь, ми відновимо свою економіку, ми піднімемо з колін рідну країну. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина", Херсонщина. Шановні колеги, правильно абсолютно казав доповідач, що в цьому законопроекті мова йде про можливе створення умов для зростання економіки. Тому що створяться умови для того, щоб зростали капіталовкладення, а капіталовкладення – це, я хочу нагадати і колегам, це не тільки робота будівельників, це і потім створення робочих місць. Зараз у нас є дуже наочний документ, який чітко ілюструє, яким чином розвивається наша економіка в минулих періодах. Ми маємо звіт Рахункової палати, який чітко ілюструє, за рахунок яких же чинників зростає економіка України. Всі можуть його подивитися, він є у відкритому доступі в Інтернеті. Перший найбільший чинник зростання економіки – це зростання цін. Другий чинник найбільший – це зростання імпорту і за рахунок цього збільшення ПДВ, яке йде за рахунок за рахунок надходження імпортних товарів. Що це означає? Це означає серйозну стагнацію економіки, коли внутрішній виробник не може нічого виробити внаслідок тих умов, які створені в Україні. Шановні друзі, ну, отримали ще якісь кошти від 3G-ліцензії. Але це теж додаткове оподаткування. Політика НБУ – це друкування грошей, це випуск цінних паперів під великі відсотки, за рахунок яких страждає економіка. Ми переконані, що створення справедливих і чесних умов, які дадуть можливість підприємцям робити серйозні капіталовкладення, дасть можливість зростати нашій економіці. Ті питання, які виникають, дійсно є якісь зауваження пов'язані з порушенням чинних пунктів Земельного кодексу, але я переконаний, що до другого читання їх можливо відшліфувати. Шановні друзі, і це, що немаловажно, це дуже серйозний, важливий тиск на монополії, які існують. Я хочу привести приклад такої діяльності монополії, яка існує на Херсонщині, така структура як "Херсонрегіонгаз". Крім того, що завжди технічні умови є непідйомні і придумані, тому що "Херсонрегіонгаз" вирішує свої проблеми за рахунок цих технічних умов, вони додумалися сьогодні виставити людям додаткові платежі за 2015 рік, тому що нема ніякої управи на ці монополії. Не дивлячись на заяви Прем'єр-міністра "Облгази не газуйте", погрози, херсонська монополія облгаз бере і виставляє людям додаткові платежі за 2015 рік. Такого, ви знаєте, блюзнірства, такої нахабності ніколи за весь період, я думаю, незалежності України не було. І цей закон - це є серйозним ударом по монополіям. І ми пропонуємо його підтримати, бо він є корисним для української економіки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від народних депутатів. Анатолій Матвієнко передає слово для виступу Оксані Продан. Будь ласка, пані Оксана. Шановні колеги! Я в першу чергу хочу подякувати авторам, які внесли цей законопроект. Тому що він насправді, можливо, навіть вперше за цю каденцію, є комплексний, який дійсно спрямований на боротьбу з монополістами, з монополістами абсолютно у всіх сферах: і в землеустрої, і в газо- і в електропостачанні. Це те, насправді, про що кричать і бізнесмени, і підприємці, і просто громадяни, які сьогодні намагаються щось побудувати або щось створити в цій країні. Тому, по-перше, велике дякую за те, що цей законопроект є. Разом з тим, я прошу зараз звернути увагу і співавторів, і всіх колег про те, щоб ми дуже серйозно підійшли до підготовки цього законопроекту до другого читання. Чому, я сформулюю, чому для мене це є дуже важливо. Частина, наприклад, я хочу зараз просити авторів підтримати вилучення статті 28-ї Закону про місцеве самоврядування, яка передбачає покладення на органи місцевого самоврядування обов'язку відшкодовувати замовникам ті чи інші витрати. Органи місцевого самоврядування в разі, якщо побудовані замовниками мережі будуть передані конкретним юридичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності. Це перша частина. Я прошу, щоб ми цю статтю вилучили з першого читання, 28 статтю Закону про місцеве самоврядування. Далі. Я вважаю, що до другого читання

додаткові важелі впливу на монополістів є і ми повинні їх прописати в цьому законопроекті. Це наступне. Далі. Я би хотіла, щоб ми досить сильно і акуратно проаналізували і доповнили законопроект приєднанням до різних мереж. Наприклад, в законопроекті про електромережі ми говоримо про стандартне і нестандартне підключення, які, як на мене, є дещо по-різному оплачується. Стандартне підключення, воно має бути автоматичним і воно має бути окремо, ну, автоматично робитися, а не додатково оплачуватись. І ще, що дуже важливо при підготовці законопроекту. Ми повинні спрямувати зараз всі свої зусилля для того, щоб не збільшував цей закон майбутній Ми повинні пам'ятати, що все, що ми кладемо на монополіста, якщо ми це не закладемо уже в існуючі сьогодні для них витрат це збільшить тариф. Від цього ми повинні обов'язково піти до другого читання. І знову ж таки прошу вилучити 28 статтю Закону про місцеве самоврядування. Дякую. Дякую. Ще одна хвилина є для обговорення. І я надаю її Тарасюку, а Тарасюк передає Сергій Соболєву. Одну хвилину, будь ласка. Потім заключне. Шановні колеги, я дійсно взяв хвилину, щоб висловити позицію стосовно неможливості підняття тарифів в разі, якщо відбудеться і вступить в дію цей законопроект. Що від цього виграють монополісти? Вони отримають капіталізацію, про яку вони і не мріяли, бо, коли ви вводите за свої власні кошти трансформатор, електромережі або газову трубу, це далі сприяє капіталізації бізнесу монополістів. І якщо вони при цьому ще будуть вимагати підняття тарифів, вибачте, це законопроект, який не буде працювати для громадян. Саме з цією поправкою неможливості підняття тарифів цей законопроект має право на життя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення, через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Тому я закликаю всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, Секретаріат Верховної Ради повідомити, що через 3 хвилини ми будемо приймати рішення. І прошу всіх займати робочі місця. Зараз заключне слово від комітету - Віктор Галасюк, і після того ми голосуємо. Будь ласка, пане Віктор.

корупціоногенних факторів, проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Також є позитивний висновок Міністерства економічного розвитку і торгівлі за підписом Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку Степана Івановича Кубіва. Крім того, я оголосив, яка системна і повна підтримка від виробничих асоціацій об'єднань, і це є надзвичайно важливим. Враховуючи вищезазначене, члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва - я хочу окремо подякувати своїм шановним колегам, які всі є співавторами цього стратегічного законопроекту, і з якими ми дуже щільно працювали над цим складним і комплексним революційним законопроектом, - члени Комітету промполітики і підприємництва прийняли рішення рекомендувати законопроект 6671 внести на розгляд Верховної Ради України рекомендувати прийняти його у першому читанні за основу. Враховуючи ті виступи, які сьогодні лунали в залі, я хочу подякувати всім шановним колегам за слова підтримки, за рекомендацію у розвиток. для консолідації позиції залу, для того щоб ми прийняли цей законопроект за основу, я пропоную підтримати поправку, яку озвучила пані Оксана Продан, і для цього виключити частину шосту розділу І законопроекту, що стосується внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу з цим уточненням підтримати першому читанні за основу - і нарешті відкрити дорогу для залучення інвестицій в реальний сектор економіки, в будівництво нових заводів, агрокомплексів, об'єктів підприємництва, для того щоб позбутися від кредитів, від диктату Міжнародного валютного фонду, для того щоб подолати це, абсолютно неприйнятне, безробіття, еміграцію, безгрошів'я, яке є наслідком хибної економічної політики і абсолютно нездорового інвестиційного клімату. Давайте виправляти інвестиційний клімат такими сміливими законами, як цей, як "Купуй українське, плати українцям!", як індустріальні парки і інші промислові закони, які дозволяють Україні вибратися з сировинної прірви і стати заможною, європейською країною. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Голів фракцій я закликаю запросити усіх народних депутатів в зал. Будь ласка, з лож прошу повернутись на робочі місця. Ми провели годинне обговорення проекту закону, ця правка, яка була під час обговорення запропонована, вона узгоджена з комітетом. І я поставлю на голосування з цією правкою, яку Галасюк під стенограму озвучив і тому важливо зараз максимальна мобілізація в залі. Готові? Я поставлю з цією пропозицією. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захисту та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (номер 6671) з правкою, яку озвучив під стенограму голова комітету Галасюк Віктор Валерійович, за основу. 6671, я сказав. За основу, колеги. Враховуючи правку, яку озвучила Оксана Продан. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

"Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 7, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 11, "Партія "Відродження" – 18, позафракційні – 18. Колеги, під час обговорення всі висловили підтримку. Я поставлю зараз на повернення, і я прошу усіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Отже, колеги, прошу приготуватися до голосування, спочатку я поставлю на повернення. І наголошую, це тільки за основу і враховуючи правку Оксани Продан. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту закону № 6671. Прошу, колеги, проголосувати і прошу підтримати повернення до закону. Голосуємо, підтримуємо, прошу проголосувати, голосуємо. За-200 Колеги, я ще раз поставлю, надто велика недостача голосів. Якщо не пройде, я поставлю наступну пропозицію - це в комітет на доопрацювання. Зараз, колеги, прошу максимально змобілізуватися. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію, повернутися до голосування за основу проекту закону 6671. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо,

За-207 Колеги, я ще раз поставлю, але це величезний розрив. Колеги, я по всім законам, чиї б вони не були, три рази ставлю на повернення. Я ще раз поставлю на повернення, і, якщо не буде голосів, поставлю на голосування наступну пропозицію - в комітет на доопрацювання. Отже, зараз я прошу всіх прихильників закону змобілізуватися, я ще раз поставлю на повернення. Прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, всі визначилися? Можемо голосувати? Я ставлю на голосування в заключний раз пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 6671 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, кожен голос. Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги… Будь-які репліки можуть даватися після завершення розгляду. Колеги, наступна, я ставлю наступну пропозицію: в комітет на повторне перше читання. Я прошу всіх об'єднатися навколо цієї пропозиції, колеги, щоб ми не втратили законопроект. Я прошу максимально змобілізуватись, я прошу тих, хто утримувався, підтримати дану пропозицію, вона є компромісною, щоб зберегти законопроект. Так, і ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 6681 ми направили в комітет для підготовки на повторне перше читання. І прошу всіх підтримувати, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, щоб не був втрачений законопроект. Три голоси. Колеги, три голоси - це небагато. Увага! Зараз я поставлю пропозицію повернутись до цієї пропозиції і підтримати її, три голоси – це небагато, це компромісна пропозиція. Щоб законопроект не був відхилений, я прошу вас, підтримайте її. Це правильна і хороша пропозиція - в комітет на доопрацювання. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 6671, щоб поставити його в комітет. Хто підтримує дану пропозицію, прошу підтримати, в комітет, за повернення. Прошу проголосувати, колеги, три голоси не вистачало. Прошу підтримати. Голосуємо уважно і відповідально, прошу підтримати, голосуємо.

Повернулися. Тепер я ставлю проект Закону 6671 у комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це – компромісна пропозиція, прошу всіх її підтримати. Голосуємо, колеги! У комітеті ми доопрацюємо. Кожен голос! Прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо, колеги! За-228 Рішення прийнято. Зараз до мене надійшла в президію заява від двох фракцій: фракції "Батьківщина" і Радикальної партії. Вони готові замінити перерву на виступ з трибуни. І до слова запрошується

Наша команда підготувала, і ми дякуємо всім депутатам з різних фракцій, які підтримали, наш законопроект, який пропонував розрушити монополію олігархів і мафії у природніх секторах економіки: енергетика, газ, вода, інші монополії. Кожна людина, яка намагається почати власну справу в Україні, від маленького кіоску до великого заводу, не може почати справу, поки не пороздає хабарі. Нічого ще не заробили, а хабарі треба роздавати. Я вам на власному прикладі вам скажу. Моя дружина підключала газ до будинку. Не представлялася, що моя дружина, не знали вони, пішла, сказала. Да, заплатіть, через півроку ми вам підключимо. Після того, коли заплатила хабара 5 тисяч гривень, підключили за два тижні. Потім вона мені розказала цю історію. Отаке відбувається з кожною людиною в Україні: не заплатив хабара – не підключили, не дають можливості працювати. Ми запропонували законопроект, який розрушає мафію, всевладдя мафії, який розрушає монополію олігархів. Сьогодні, на жаль, у цьому парламенті мафія перемогла і перемогли олігархи, тому що ті політичні сили, яких фінансують олігархи, сьогодні р'яно захищали їхні інтереси і завалили цей закон, який дає можливість розвивати українську економіку, підтримувати національного виробника, створювати робочі місця для наших українців. Сьогодні, на жаль, в цьому залі перемогли манкурти без роду, племені, які перетворили Україну на велику свалку, на експортера дешевої робочої сили і сировини. На жаль, патріотичних людей, які усвідомлюють, що сила України в розвитку економіки, в нових робочих місцях, у збільшенні достатку кожної української сім'ї, таких людей сьогодні в залі виявилося в меншості. Але я вам скажу, ми не опустимо руки, ми продовжимо боротьбу, і ми доб'ємося прийняття не тільки цього закону, а й усіх інших законів, які зруйнують монополію олігархів, які наживаються, за 27 років перетворили Україну на отстой, на... сидимо на узбіччі цивілізації і приходять сюди, дурять людей і розказують, як вони дбають за людей. Дбаєте за людей помагайте щоб в людей була робота, дбаєте за людей – сприяйте створенню робочих місць, дбаєте за могутню Україну, відновлення миру і територій – робіть, щоб вона була сильніша через розвиток економіки. Я хочу звернутися до олігархів і до мафії. Ми вас не боїмось, ми зруйнуємо ваші монополії, ми вирвемо ваше жало у владі, в уряді, у Президента, в парламенті, і ми зробимо, щоб ресурси України... І ми зробимо, щоб ресурси України працювали на розвиток України. І окремо звертаюсь до Президента Порошенка, фракція якого не підтримала, через її позицію був завалений закон. (Шум в залі) Був завалений закон через позицію фракції Порошенка. Шановний Петро Олексійович, ви перед виборами розказували, що ви знаєте, як бізнес побудували, і знаєте, як побудувати країну. На посаді Президента ви досі будуєте власний бізнес, Отже, колеги, ми переходимо до наступного... Репліку? Будь ласка, репліка. Курячий, одна хвилина, репліку. Шановні колеги, заради об'єктивності. Прикро, що сесійна зала не підтримала цей законопроект, але ми не втрачаємо надії і будемо працювати і в подальшому. Але заради об'єктивності хочу сказати, що фракція "Блоку Петра Порошенка" дала найбільшу кількість голосів. Більше ніж 70. Передивіться таблицю для голосування. Це заради правди. Не брешіть. Але ми не будемо опускати руки і будемо працювати й далі, і позбавимо країну від терору цих природніх монополій. Отже, колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (№ 7474). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати Прошу підтримати. 132…. 134. Колеги, я ще раз поставлю пропозицію, щоб ми розглянули проект Закону 7474 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Я ставлю заключний раз. Заключний раз ставлю. Якщо не буде голосів, підемо по повній процедурі, колеги. Отже, 7474 – скорочена процедура. Прошу голосувати, прошу підтримати. За-130 Отже, переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (7474). І я запрошую до доповіді заступника міністра внутрішніх справ Трояна Вадима Анатолійовича. Поки Вадим йде, колеги, нас 45 хвилин, то означає, що максимально лаконічно виступати, щоб ми встигли його розглянути і прийняти позитивне рішення. Будь ласка.

З метою нормативного врегулювання цієї проблеми, яка у нас появилась, ми просимо вас підтримати Національну поліцію в цьому законопроекті. Необхідність розробки даного проекту обумовлена тим, що в процесі виконання покладених на Національну поліцію України завдань протягом останнього часу поліцейськими виявляються непоодинокі випадки використання юридичними особами, громадськими організаціями найменування та ознак належності до Національної поліції. Зокрема це й використовується назва "поліція" на автомобільних на шевронах, на тих же ж пагонах, на будівлях. Просимо вас розглянути даний законопроект і підтримати Національну поліцію. Пропонується визначення, що використання найменування та ознак належності до Національної поліції здійснюється виключно тільки поліцією України. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, але в нас ще є запитання, тому залишайтесь на трибуні. Я прошу провести запис на запитання до доповідача.

Хочу задати запитання, що нам дійсно потрібно підтримувати Національну поліцію по багатьох справах. Наприклад, в бюджеті ми побачили суттєве зростання коштів, які будуть виділятися в наступному році. Але сьогодні, наприклад, до мене дуже багато людей, які приходять на прийом у місті Харкові як до депутата на мажоритарному окрузі, задають одне питання: "Коли Національна поліція зможе забезпечити безпеку на вулицях?" Тому що шеврони – це дуже добре, але ми бачимо, коли відбуваються масові заходи десь, чи під Генеральною прокуратурою, чи під Верховною Радою, чи будь-який місцях, да, іноді ми бачимо сутички, бійки. Нещодавно журналістку побили, дивно, що при цьому поліція стоїть і просто дивиться. Коли поліція буде реагувати на просто правопорушення на вулиці, на хуліганство, яке вже більше… ніж коли на шевронах пишуть, що це… Дякую за ваше запитання, воно актуальне. Ви знаєте, що зараз проходять багато акцій, які призводять до якихось там безпорядків, але я заперечу вам, тому що я не бачив ще таких безпорядків, де б не справилась Національна поліція. І що стосується журналістки, то ви знаєте, що були затримані дві особи, відкрита кримінальна справа, іде слідство. Тому я думаю, що поліція буде виконувати завжди свої завдання по захисту громадян і журналістів. Дякую. Дякую, шановний колего. І, будь ласка, зараз запитання від нашого колеги Леоніда Ємця. Прошу. 17:18:04 ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Леонід Ємець, місто Київ, "Народний фронт". Я абсолютно розумію ідею даного законопроекту, яка має бути бути направлена на те, щоб ніхто не міг зловживати тим, що буде зовнішньо виглядати як представник поліції, а насправді за цим може ховатись і грабіжник, особа, яка має, ну, абсолютно інші наміри, окрім як захисту правопорядку. Але з тексту законопроекту в мене виникає ряд питань, бо там я не побачив чіткої регламентації, щоб не було помилок, наприклад, в костюмах аніматорів, дитячих які мають теж і шеврони, і відповідну форму, в зовнішній рекламі, яка може використовувати ознаки, в тому числі пов'язані з зовнішнім виглядом, схожим на поліцію поліцію або знак поліції. Прохання пояснити, яким чином законопроектом будуть врегульовані ці питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Дякую вам за запитання. Я думаю, що поправки, які ви пропонуєте, ми внесемо і розглянемо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Останнє запитання. Будь ласка, народний депутат Мосійчук. Шановний пане доповідачу, скажіть, будь ласка, приведіть приклади, коли використовувалась символіка поліції? Бо я знаю такі при захопленні рейдерами об'єктів об'єктів різних. Це одне питання. І друге. Я вас прошу, подивіться зараз в зал. Подивіться, хто зараз голосує, і відповідно сформуйте відношення Міністерства внутрішніх справ в тому числі і до цих колег. Дякую. Дякую вам за запитання. Що стосується рейдерства, таке є. У нас є випадки непоодинокі, де охоронні фірми, які використовують нашу назву або атрибутику, вони приймають участь в захопленні якихось підприємств. Друге. Це те, що у нас є, наприклад, Запорізька область. Недавно був розбійний напад. Якраз люди одягли охоронної фірми відзнаки, але там було слово "поліція" і всі даже спочатку вирішили, що розбійний напад скоїли поліцейські. Але це невірно. думаю, що ми будемо з цим боротися. І по прийняттю цього законопроекту ми вирішувати будемо свої проблеми. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Троян. Ви можете проходити на ваше місце, на трибуну на трибуну уряду, в ложу уряду, вірніше. І я запрошую для співдоповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна. Дякую. Шановна головуюча, шановні колеги! Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України № 7474. Проектом пропонується встановити адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Національну поліцію". Це означає, що всі інші громадські організації, які у нас існують, у своїх назвах... і у своїх назвах містять слово "поліція", не матимуть права в своїх найменуваннях та емблемах використовувати назву та символіку цього державного органу та не будуть вводити людей в оману. В Україні діє єдина поліція – це Національна поліція України. Таким чином, комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні зазначений проект прийняти за основу та в цілому. Дякую. Дякую, шановний пане Андрію, за представлену позицію комітету. Колеги, хочу звернути увагу, що комітет пропонує за основу і в цілому голосувати. Я прошу під час виступів фракцій озвучувати готовність до такого рішення, щоб ми могли зорієнтуватися. І, будь ласка, прошу записатися на обговорення від фракцій.

Шановні колеги, я маю вибачитися перед доповідачем. Я просто забула, що зараз у нас йде довга процедура, повна процедура, і не дала час на запитання шановному пану Андрію. Я пропоную таким чином піти. Зараз уже виступлять фракції, потім ми дамо вам з місця час для відповідей на запитання від комітету, я перепрошую, і потім депутати візьмуть слово для своїх виступів. Будь ласка, народний депутат Німченко з місця представить позицію "Опозиційного блоку". Ще раз перепрошую. Німченко, "Опозиційний блок". Шановні колеги, хотілось би тут почути не про форму, не про шеврони, а про зміст, що за цим стоїть. Чим хоче прикритись Національна поліція, вводячи адміністративну відповідальність? Я хочу проінформувати тих, що на цьому настоюють, що відбитись від того, що хто-то використовує форму для своїх меркантильних цілей, є вже установлена форма кримінальної відповідальності, якщо йдеться про скоєння злочину. Що стосується в даному випадку, то ви пам'ятаєте, коли знаменитий закон, який увійшов в історію як драконівський, чи який там, коли йшлись питання про балаклави і носіння форми військовослужбовців, як тупали ногами 3 роки, що це недопустимо. Тому я хотів би, щоб тут вели мову не про питання форми, а про питання змісту. Хотілось ще б почути пана Шевченка, яке він має звання там в тій поліції, стосовно того, як це можна не виконувати передбачені присягою обов'язки співробітника міліції, поліції по захисту прав здоров'я, честі і гідності громадян. Тим більше публічне, публічне побиття представника мас-медіа, де стояли цілі ряди, і ніхто не піднявся, ніхто не став на захист жінки. Оце є зміст. А по формі, в чому вони стояли, а по формі, хто використовує ці шеврони, це робота поліції не допустити і захистити самих себе, виявляти таких осіб і вирішувати питання. Воно все встановлено в Кодексі адміністративних правопорушень. Там, де йде питання про підміну розумінь і відповідальності за те, що присвоюють повноваження працівників правоохоронних органів. От про що іде питання. Тому я хотів би, щоб вирішити, і "Опозиційний блок" не буде підтримувати цей законопроект, виходячи з того, що потреба на сьогоднішній день в змістовному наповненні законодавства про Національну поліцію, про те, що вони повинні відповідати згідно Закону про поліцію.

Ми зараз обговорюємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України. Зверніть увагу, даний проект закону був внесений до Верховної Ради 29 грудня 2017 року. Пройшло 9 місяців, як він попав до нас в зал тільки. Але я не дуже впевнений, що цей невеличкий проект закону буде сьогодні прийнятий. Після того не впевнений, які пішло таке широке обговорення. Законопроект, який абсолютно технічний, який можна прийняти буквально за 10 хвилин використавши всю процедуру, ми будемо обговорювати о закінчення пленарного засідання, а потім у нас не виявиться просто фізично голосів. Мені не дуже зрозуміло чому депутати залишили свої робочі міс ця і покинули парламентську залу. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде голосувати за цей законопроект і буде його підтримувати за основу і в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Курило, за позицію, висловлену щодо фракції "Блок Петра Порошенка". Будь ласка, Олександра Кужель представить позицію "Батьківщини". Я підтримую свого колегу, що, на жаль, серйозне відчуття, що даний законопроект зараз буде завалений. А розробникам і тим, хто, якщо Боженька дасть і ми його підтримаємо в першому читанні, я дуже серйозно прошу доопрацювати на друге читання, щоб у нас не було суперечностей з діючими

назви Police продаватися. Я думаю, що це треба обов'язково з'ясувати при доробці до другого читання, а "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І зараз, будь ласка, Антон Геращенко, запрошую до слова, він представить позицію "Народного фронту". Шановні народні депутати, шановний український народе, шановний головуючий! Я жалкую, що, на жаль, цей закон поставлений по великій процедурі, повній, тому що він дуже простий. У нас є проблема в Україні, що кожна громадська організація або приватна фірма на сьогодні може поставити в свою назву слово "поліція". в нас є десятки прикладів, коли деякі громадські організації або приватні охоронні фірми кажуть: ми там поліція якоїсь Сумщини, чи поліція Одещини. І в людей виникає сумнів, вони можуть подумати, що люди, які не мають відношення до поліції, такі мають відношення до поліції. Тому ми запропонували прийняти закон, за яким вводиться адміністративний штраф тисячу або дві тисячі податкових мінімумів доходів громадян для тих організацій, які будуть незаконно використовувати назву "поліція". Закон дуже простий, він не про вплив, він не про владу і її розподіл. Тому я прошу всіх депутатів від всіх фракцій і опозиційних, і провладних, і мажоритарників, і списочники підтримати цей закон закон одностайно. Це перше читання. Якщо будуть доповнення, ми його підкорегуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Вікторія Войціцька передає слово Олені Сотник. Прошу, пані Олена. Дуже дякую, пані головуюча. Дійсно, закон дуже простий і містить всього зміни до декількох статей, але він є дуже знаковий, визначальний. Ми б не виправляли ці технічні помилки, якби в цьому залі був би нормальний порядок розгляду і дотримання Регламенту під час розгляду таких важливих законопроектів, як був законопроект про Національну поліцію. Якби ми тоді не поспішали, таких би казусів не було і нам не доводилося б 10 місяців виправляти елементарні помилки. Це перше. Друге, що стосується можливості його прийняття в цілому. На жаль, я не можу з цим погодитися і мені дуже дивно, що антикорупційний комітет, коли робив висновок, чомусь не побачив проблему в цьому законі, коли керівнику поліції фактично надається можливість на власний розсуд визначати, а хто може використовувати найменування, а хто не може. Це теж може викликати певний ризик, тому числі корупційний ризик. Але ключове, що б я хотіла сказати, і звернутися до зараз до наших правоохоронних органів, у нас тут є заступник міністра: дуже важливо, щоб за назвою була суть. Тобто, коли поліція знаходиться, наприклад, під стінами Верховної Ради, останнього разу, коли тут були серйозні сутички з єврономерами, я особисто була свідком того, як поліцейські, в той час як людей фактично піддавали насиллю, нічого не робили. Це дуже важливо, що поліція, маючи у себе напис "поліція", ще і виконувала безпосередньо свої функції. Я думаю, що оце буде ключовим і показовим для громадян. І це ж стосується питань, на сьогоднішній день ви знаєте, дуже болючого питання по захисту наших громадських активістів. Це теж важливе питання, коли фактично людей б'ють, іноді вбивають, а жодних розслідувань немає, а вони є незахищеними, а поліція - це перші, хто мають їх захищати. технічно, так, треба підтримувати, але ще треба відповідати не тільки назві, а і мати суть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ від фракцій. Будь ласка, Ігор Мосійчук, прошу, Радикальна партія Ляшка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Чи потрібен цей законопроект? Так. Чи потрібно його розглядати по повній процедурі? Ні. Чи потрібно принижувати, як зараз це відбувається, і Національну поліцію, і комітет наш парламентський з законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності? Звичайно, ні. Але деякі колеги, які облизують двері кабінетів на Богомольця, або приходять до нас на комітет просять щось прийняти, зараз це роблять. Принижують поліцію, принижують комітет і взагалі вчиняють непорядно як по відношенню до правоохоронців, так і до українського парламентаризму. Я хотів би, щоб в кабінетах на Богомольця наразі звернули увагу на тих, хто голосував за повну процедуру, на тих, хто зараз відсутній в залі, і коли наступного разу ці будуть громадяни, народні депутати, звертатися, то віднесемося до їхніх звернень точно так, як вони віднеслися до цього надзвичайно простого законопроекту, який насправді є знаковими лише в одному: в тому, щоб продемонструвати країні, продемонструвати українським громадянам, що є одна Національна поліція і що рейдери, які прикриваються її ім'ям і злочинці, не мають права цього робити. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде підтримувати цей законопроект і закликає колег повернутися до залу, тому що провал цього законопроекту при голосуванні буде плювком в бік українських правоохоронців, в бік тих, хто щодня захищає правопорядок на українських вулицях, в кого стріляють терористи і бандити. Ви просто зараз плюнете на них, не підтримавши цей законопроект. Дякую. Колеги, якщо я правильно зрозуміла з виступів, і пан Кожем'якін як глава профільного комітету це підтримує, всі виступають за скорочення часу нашого обговорення для того, щоб ми встигли проголосувати. Тому пан Кожем'якін вважає, що питання…

Прошу, запитання від Капліна, народного депутата. Шановні колеги, дорогі співвітчизники! Я хотів би замість запитання шанованому керівнику комітету сказати декілька слів про цей законопроект, і в контексті цього законопроекту про значення і місію реформованої Національної поліції в питаннях захисту прав і інтересів простих людей. Тут говорилося про те, що зверніться, подивіться на зал Верховної Ради України, і якщо там депутати якось не так голосували перший раз, другий раз, то ви потім відповідно відноситесь так до їх запитів. Я хочу шановному колезі нагадати, що, як правило, нормальні народні депутати звертаються до Національної поліції не традиційно, як це було раніше, для захисту своїх економічних інтересів або спасаючи своє заднє місце або свою шкуру, а для того, щоб захистити своїх виборців простих людей, які їх обирали. І тому Національна поліція, незалежно від того, як голосували народні депутати – за скорочену процедуру чи не за скорочену процедуру, за цей законопроект або проти, повинна уважно...

представляли фракції опозиції і більшості, ми в свій час стидалися підтримувати будь-який закон, який стосується не поліції на той час, а міліції так. Ми стидалися, ми це не робили, ми це блокували і таке інше. Сьогодні ми хочемо це зробити, більше того, ми пишаємося цим законом, більше того, ми хочемо, щоб цим хлопцям було легше працювати і цим законом ми це робимо для того, щоб вони розуміли, що якщо напроти стоїть

КАПЛІН С.М. Ще б хотів би у цьому плані додати і підтримати цей законопроект. Справді, ніхто, ніяке формування, з будь-якою найблагороднішою метою, ніяка громадська організація, ніяка фізична особа не має права використовувати слово "поліція", шеврон з написом "поліція" у якихось своїх громадських чи будь-яких інших інтересах. І ми повинні сьогодні мобілізувати максимальну кількість народних депутатів України для голосування за цей надзвичайно важливий законопроект. чи будь-яке обговорення питань Національної поліції повинно по скороченій чи не скороченій процедурі? Ми стали на рейки реальних реформ Національної поліції, і ми повинні тут у залі приділяти необхідну увагу, обговорюючи і дискутуючи навколо кожного аспекту, який стосується Національної поліції. Дякую. Буде реакція ваша, пане Андрію? Дякую. Ви можете проходити на робоче місце. Колеги, у нас є зараз необхідність обговорювати від депутатів чи давайте голосувати? голосувати? Виступи? Я пропоную 6 хвилин для виступів депутатів: три депутати по дві хвилини. Прошу записатися. я хочу, щоб ми встигли сьогодні проголосувати весь блок по поліції. Будь ласка, 6 хвилин. Регламент дозволяє головуючій такий зробити регламент… таку позицію висловити: по дві хвилини три народних депутатів візьмуть участь в дебатах. Сергій Власенко, будь ласка. Будь ласка, він передає слово Мустафі Найєму. Будь ласка, Сугоняко, вам слово. Каплін знову. Прошу. Бачите, у нас всі "за". Будь ласка, пан Каплін, прошу. збори моїх колег біля трибуни Верховної Ради, які виступали там за певний законопроект. Дорогі співвітчизники! Повірте людині з 10-літнім досвідом роботи в реальній економіці, у якої працювали сотні людей.

до закінчення сьогоднішнього робочого дня. Я дуже прошу, щоб ми так толерантно, як ми це цілий день робили, йшли по Регламенту і виступали, як ви, пане Каплін, це майже весь день сьогодні дотримувалися Регламенту виключно по темі законопроекту. Борислав Береза передає… У мене зараз Береза. Будь ласка, Кишкар передає Кривенку. Прошу, 2 хвилини. Шановна головуюча, шановні колеги, шановні глядачі! Ми підтримаємо цей законопроект. А я хочу до пана Трояна звернутися, в його особі до пана Авакова стосовно розслідування замовних нападів і замаху на вбивство в Одесі на Михайла Кузаконя, на Григорія Козьму і на Олега Михайлика, керівника "Сили "Сили людей", попередній керівник Народного руху України в Одесі. Затримані виконавці, але далі розслідування абсолютно стоїть. І в цьому відношенні ми бачимо змову і прокуратури, і Одеської міліції з місцевою владою, і це покривається не лише в цих уже кримінальних злочинах, а й в економічних злочинах, те, що ми бачимо по аеродрому "Шкільному". Ви самі воювали, визволяли, пане Троян, Маріуполь разом з іншими нашими добровольцями. Ви самі розумієте, що таке віддати 90 гектарів на єдиному військовому аеродромі, от, і нічого не розслідується. І поліція, і прокуратура абсолютно рука в руку все там вирішують разом з місцевою владою. Якби не СБУ, навіть би не затримали і тих виконавців по Кузаконю і по Козьмі, але два місяці – і далі тиша. Інші не досліджуються, немає організаторів, хоча по Одесі всі говорять, що знають, і хто замовник і хто організатор. Тому я вас закликаю, будь ласка, візьміть цю справу на контроль і так само доєднуйтеся до загального такого мультиполітичних, мультигромадських об'єднань у боротьбі за українську Одесу. Дякую вам. Шановний колего, маю все-таки звернутись до вас з проханням обговорювати тіло закону. Наступний виступ у нас, в мене зник…

Я хочу звернути увагу на те, що законопроект дійсно інтересний, але є декілька запитань. Наприклад, я не можу зрозуміти, чому тут є покарання, використання за найменування та ознаки належності лише до Нацполіції. Адже свій логотип, фірменний одяг та інші ознаки належать, має низка інших державних органів. Чому взагалі про них ніхто нічого не каже? Це по-перше. По-друге, я, розуміючи, перечитав те, що каже ГНЕУ - це Головне науково-експертне управління, - і воно рекомендує прислухатися к своїм висновкам. Дивіться, крім того, "прийняття керівником поліції на власний розсуд рішень щодо дозволу на використання найменування "поліції" та похідних від нього не поліцією, а іншими юридичними або фізичними особами, на нашу думку, створює ризик суб'єктивного підходу та виникнення корупціоногенних факторів". Розумієте, є декілька питань, які треба ….., вибачте. Але я хочу що сказати. Я не можу зрозуміти, чому подається законопроект, в якому така кількість

дивитися, як дійсно науково-експертна оцінка робиться. Тому я хочу звернутися до того, щоби більш ретельно попрацювати з цим законом між першим та другим читанням. Дякую. Дякую. Колеги, за дві хвилини відбудеться голосування. Я дуже прошу колег повертатися до сесійної зали. Якщо мій комп'ютер показує лист виступаючих правильно, то зараз Геращенко Антон не вимагає слова, Каплін не вимагає слова, Левченко… Каплін вимагає. По темі закону, будь ласка, прошу. Я абсолютно по темі, пані Ірино. Справа в тому, що в присутності практично третьої людини в Національній поліції порушувати Регламент і забороняти народному депутату Сергію Капліну закінчити свою промову є абсолютно ненормально. Ми повинні, тут я підтримую пана Пинзеника завжди, ми повинні слідувати кожній букві Регламенту. Це наше обличчя, обличчя Верховної Ради України. Я б ввів би кримінальне покарання за порушення Регламенту. Я хотів би продовжити. Ще раз. Шановні співвітчизники, ви повинні для того, щоб обрати адекватну нову владу в країні, адекватного нового Президента, адекватний новий склад парламенту, місцевих рад, мерів міст, навчитися бачити популізм, який вирує біля трибуни Верховної Ради України, навчитися бачити підлість, яка захована за гарними назвами законопроектів. Навчитися бачити, коли вас проолігархічні сили, які прикриваються різноманітними красивими назвами партій, намагаються нахитати, збільшити вам тарифи, змусити вас останнє вийняти з кишені і заплатити обленерго і так далі. Ми завжди будемо відстоювати грамотно, конструктивно, детально, Шановний колего! Я прошу вимкнути мікрофон. Дякую.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

це стосується питань неполітичних, це стосується підтримки Національної поліції. Я прошу всіх, колеги, зайняти робочі місця і прошу приготуватись до голосування. Колеги, я хочу наголосити. У нас є шанс наступний законопроект, теж Комітету з питань законодавчого забезпечення, пройти зараз. Але давайте ми згуртовано разом проголосуємо цей закон і ми будемо шанс ще один пройти. Колеги, займіть, будь ласка, робочі місця зараз, зайдіть в зал. В робочий час я прошу всіх зайняти робочі місця. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до яких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (№ 7474). Пропозиція комітету - проголосувати за основу і в цілому. Це технічний закон, це підтримка української Національної поліції. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, я прошу голосувати

Не встигли. Я прошу зараз голів фракцій змобілізувати народних депутатів, я зачитаю по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 9, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 15. Колеги, кожна фракція побачила, яка кількість депутатів. І я прошу усіх запросити в зал, я вважаю, неприйнятним, коли в питанні підтримки реформувань Національної поліції ми не можемо фракції змобілізувати. Я прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал, я поставлю на повернення для цього вкрай важливо, щоб депутати зайшли в зал і зайняли робочі місця. Отже, я поставлю зараз на голосування. Не виходіть з залу. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції (№ 7474). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

всі встигли. Будь ласка, запросіть в зал депутатів. Прошу зараз не виходити. І я прошу і членів комітету… і голів фракцій забезпечити дисципліну під час голосування. Я даю зараз… Колеги, я даю 30 секунд. І я зараз даю для заключного слова виступити Трояну Вадиму Анатолійовичу. Будь ласка, пане Вадим, 1 хвилину, закличте закон підтримати. 30 секунд. І я прошу всіх змобілізуватись, колеги.

Ви знаєте, я розумію, що у вас починаються політичні дебати, ви готуєтесь вже до виборів і вам, можливо, є що сказати до поліції. Але я точно знаю і прийшов в неї працювати тільки для того, щоб творити закон разом з вами. Ми зараз подали законопроект, він дуже простий. Є люди, які способом злочинним, чи ще якимось другим, починають використовувати назву Національна поліція України. Я вас прошу підтримати цей законопроект, щоб такі люди не могли використовувати нашу назву і не паплюжили наше ім'я. Люди, які носять форму… Я вам скажу, я керував ви знаєте кримінальною поліцією всього-на-всього 1 рік. Я вам скажу, що 15 тисяч чоловік не спить ночами, не спить, повірте, оперативники, самої кращої служби, яка є в Національній поліції, вона розслідує, розшукує злочинців І от повірте, 15 тисяч вони ніколи, я їм не зможу пояснити, чому народні депутати не можуть нас підтримати в самому простому: не дати злочинцям використовувати нашу назву. Народні депутати, прошу вас підтримати нас. Звертаюсь до вас як українець, як патріот і як представник Національної поліції. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Колеги, прошу всіх зайняти робочі місця, з лоджій повернутися в зал. Я вважаю всі, хто є присутні в залі, мають підтримати цю позицію. Я вважаю, це має бути питання, яке об'єднає весь зал. Отже, я прошу приготуватися до голосування, я прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (№7474). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос, голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. Повернулися, колеги. Прошу приготуватися, прошу повернутися на робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону № 7474 за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги, кожен голос має вагу, уважно прошу всіх голосувати, прошу підтримати, голосуємо. Колеги, уважно і відповідально голосуємо. 233 – за. Закон прийнято. Вітаю вас, Вадиме Анатолійович, вітаю дуже, Троян, за доповідь, за позицію. Дякую всім народним депутатам за підтримку. Колеги, на жаль, ми не встигнемо розглянути наступний проект закону, він з того ж самого комітету - 8184. Наступного тижня, я думаю, що ми зможемо змобілізуватись і пройти його. І, шановні колеги, хочу повідомити: був важкий день, але ми змогли прийняти ряд надзвичайно важливих законів. На цьому вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 ранку я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Завтра у нас буде блок питань ратифікації міжнародних угод, і я сподіваюсь на високий рівень мобілізації в залі. Дякую. До побачення.